a sad prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o dopuni Stečajnog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 31.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 Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. predložene dopune Stečajnog zakona je osiguranje dodatnog mehanizma zaštite prava radnika. Vezana je za ostvarivanje minimalnih potraživanja u samom stečajnom postupku. I ono što se predlaže ovom jednom dopunom je da ona iznosi 3 minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Ono što se želi postići ovim Zakonom, odnosno učinak koji se želi proizvesti jest veća zaštita prava radnika u odnosu na postojeći Stečajni zakon. najčešće su veliki vjerovnici osigurani hipotekama. Time se smatraju razložnim vjerovnicima, a radnici nakon namirenja iz stečajne mase počesto ostaju zakinuti zbog nedostatne visine, odnosno preostatka stečajne mase za isplatu njihovih potraživanja. Stoga je namjera da se dovede radnika kao najnezaštićenije vjerovnike i prije pokretanja stečajnog postupka u povoljniju poziciju u samom stečajnom postupku nego što je do sada, jer se minimalna potraživanja radnika u iznosu 3 minimalne plaće tako uvrštavaju u troškove stečajnog postupka. Ono što je važno istaknuti je da se nakon troškova stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase prvo namiruju izlučni i razlučni vjerovnici, a zatim prvi viši isplatni red u kojem su potraživanja radnika iz radnog odnosa. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Nitko se ne javlja. Otvaram raspravu. Najprije u ime klubova zastupnika. U ime kluba Laburista – stranke rada gospodin zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite.

Hrvatskog sabora, zamjenici ministra, kolegice i kolege zastupnici. Ove izmjene zakona naoko izgledaju da će radnicima osigurati veća prava, ali će u praksi stvoriti dosta problema i od njega neće imati koristi već će i dalje morati čekati na dulju naplatu svojih potraživanja. Hrvatski laburisti – stranka rada u više navrata smo upozoravali da smo suočeni s višegodišnjom negativnom praksom primjene Stečajnog zakona kao i samog tijeka provođenja stečaja. Stečajevi su generatori negativnih učinka na stanje u gospodarstvu ali i zabrinjavajućeg broja rasta nezaposlenih, dosadašnje brojke 335000 nezaposlenih. Neophodno je zaustaviti dosadašnju praksu dugotrajnih blokada računa poslovnih subjekata jer one generiraju ogromni unutarnji nenaplativi dug u državi i stvaraju vrlo negativne posljedice na funkcioniranje cjelokupnog gospodarstva. Kad i dođe do otvaranja stečaja narasla dugovanja daleko nadmašuju raspoloživu vrijednost imovine poslovnih subjekata. Sa blokiranim računima na kraju 2011. godine bilo je 70000 pravnih osoba, a njihov iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje iznosio je oko 41 i pol milijardu kuna. Od tih trgovačkih društva 75% ima dugotrajnu blokadu računa sa preko 80% duga, 35% njih je preko pet godina u blokadi, a 21000 pravnih subjekata je bez i jednog zaposlenog sa 16 i pol milijardi kuna. Postavlja se pitanje koje su to fantomske tvrtke i kome one koriste. Radnici u tvrtkama s dugotrajnim blokiranim računima ne primaju plaću zbog čega se nalaze u vrlo teškoj socijalnoj situaciji. Snalaze se na sve moguće načine kako bi prehranili svoju obitelj, a ponekad u bezizlaznoj situaciji što je daleko od normalnih uvjeta života. Za njih ne važi pravo na rad, dostojnu plaću što im je zajamčeno Ustavom i zakonom Republike Hrvatske. Praksa nam govori kada se konačno i otvori stečajni postupak nad trgovačkim društvima nakon dugotrajnih blokada računa radnici najčešće ostaju uskraćeni za svoje neisplaćene plaće. Prema Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca dobivali su tri minimalne plaće i i pola pripadajuće otpremnine što im je bilo ponekad i zadnja slamka spasa za osiguranje egzistencije svojih obitelji. Prema Stečajnom zakonu razlozi za otvaranje stečaja su prvo nesposobnost za plaćanje trgovačkih društava i to ako ne mogu trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obaveze i ako imaju evidentirane nepodmirene obaveze kod banaka koje za njega obavljaju poslovni promet u razdoblju duljem od 60 dana. I drugo, prezaduženost ako imovina ne pokriva postojeće obaveze. Ako je trgovačko društvo nesposobno za plaćanje ili prezaduženo uprava koja vodi društvo mora bez odgode a najkasnije 21 dan po nastanku nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti predložiti otvaranje stečajnog postupka. To se u praksi ne dešava ili se rijetko kada desi. Zato imamo probleme poput Jadran kamena, KIO Orahovica, Dalmacija vino, Adria hem, Dalid, Kamensko, Industrogranja, Bilo Kalnik, Đakovština a u najnovije vrijeme čuli smo neki dan Vjesnik, a imat ćemo uskoro i General turist ovdje u centru grada Zagreba. Imamo primjera da računi trgovačkih društava je blokiran i preko osam godina bez imovine i temeljnog kapitala od samo 20000 kuna. U periodu blokade njene obaveze narastu preko 20 milijuna kuna i kad se otvori stečaj radnici ne mogu ostvariti svoja potraživanja za neisplaćene plaće. U konkretnom slučaju na primjer iznos je za potraživanje radnika od plaće od 2 milijuna 800 tisuća kuna. Država ostaje bez nenaplativih 9 milijuna kuna i ovo govorim da ukažem na problem predloženih izmjena Stečajnog zakona i radnici neće dobiti ništa više, a više će izgubiti. Za te radnike izmjene ovog zakona neće ništa koristiti. Prema predloženim izmjenama Stečajnog zakona članak 86. točka 2. glasi: "Naknada svakom radniku stečajnog dužnika osim uprave društva u visini tri minimalne plaće u RH ukoliko taj ukoliko taj iznos naknade nije moguće ostvariti prema članku 3. stavak 1. točke 1. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca". Ponavljam ovo ukoliko taj iznos naknade nije moguće ostvariti prema članku 3. A to znači radnicima će se iz troška stečaja isplatiti tri minimalne plaće, ako to pravo ne ostvare po zakonu osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca prema kojem su do sada svi radnici to pravo ostvarivali pa i radnici u većim tvrtkama koje su završile u stečaju poput Peveca sa preko 2 tisuće radnika. To pravo su radnici ostvarivali negdje 1 do 2 mjeseca nakon izvještajnog ročišta u stečaju, a sada će biti na milost i nemilost stečajnih upravitelja. Pitam se zašto Vlada RH ako je imala namjeru pomoći radnicima onda nije propisala u naplatu pripadajuće plaće, zašto samo tri minimalne plaće? Pitanje zašto da radnici svoja plaće i potraživanja iz istog zakona ostvaruju po dva osnova? Prvo, tri minimalne plaće iz troška stečaja, a razliku od minimalne plaće do pripadajuće plaće radnika iz prvog isplatnog reda. Smatram da je ovo rješenje vrlo loše jer da je postojala volja pravo na isplatu tri minimalne plaće radnicima mogla se je pojednostaviti i ubrzati u korist radnika, a država da se naplaćuje za tri minimalne plaće iz troška stečajeva. Vidimo da ovo nije bila zaštita interesa radnika već države da sa sebe skine odgovornost obaveze isplate tri minimalne plaće koje ima prema Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca. U velikom broju stečajeva radnici su prinuđeni sami podnositi zahtjeve za otvaranje stečaja jer to ne čine uprave društva iako ih zakon na to obvezuje. Država u rijetkim slučajevima pokreće stečaj, a uprave ne odgovaraju za prouzročenu štetu milijunskog iznosa koja nastaje zbog nepoštivanja zakonskih obaveza. Postoji značajan broj slučajeva i prakse da uprava i podnese prijedlog za otvaranje stečaja ali ne uplati potreban predujam Fondu za pokriće troškova stečajnog postupka, a stečajni sudac zbog tog razloga odbaci prijedlog za otvaranje stečaja, čime se i dalje nastavlja agonija njenih radnika u nedogled. A kada bi se stalo na kraj ovako apsurdnoj praksi potrebna je značajnija izmjena zakona koje reguliraju ovo područje. Ove izmjene zakona neće pomoći u problema stečaja stvorit će se samo zbrka, a država svoju odgovornost za isplatu tri minimalne plaće prebacit će na stečajne upravitelje. S ovim izmjenama neće se ni ubrzati pokretanje stečaja, a radnici će i dalje ostati samo metoda šatora i prosvjeda da ostvare svoja prava. Hvala. **Šprem, Idući na redu u ime klubova je gospodin Igor Rađenović. U ime Kluba SDP-a. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospođo zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Koliko god se zakonodavac trudio da ostvari određeni cilj kroz donošenje zakona i izmjene i dopune zakona svi ćete se sa mnom složiti da je Hrvatska jedna od najnormiranijih zemlji na svijetu, a samo poštivanje i praksa je već dio neke druge priče. Nije ga uvijek moguće ostvariti u punom obimu dakle donošenje tj. svrhu, cilj, ideju samoga zakona. Pojačati poziciju radnika u često nepravednoj utakmici rada i kapitala bilo je uvijek dio zakonskih prijedloga kluba SDP-a i onda kada je bio vladajući kada je te zakone mogao nositi ali i onda u oporbi kada je poznavajući hrvatsku praksu nastojao popraviti poziciju radnika u često nepravednom hrvatskom društvu. Naime, praksa kada govorimo o stečajevima, praksa pokazuje da se stečajevi u RH otvaraju relativno kasno, često prekasno što dovodi do značajnog umanjenja stečajne mase i nemogućnosti isplate radnicima makar minimalnog iznosa koji bi im pripadao po ostalim odredbama Stečajnog zakona. Doduše potraživanja iz stečajne mase osigurane su određene mjeri prama Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca donesenim 2008. godine, no u određenim slučajevima i praksa je to pokazala da je moguće očekivati da ni ta sredstva ne budu dostatna za namirenje minimalnih potraživanja posebno u slučaju otvaranja više stečajnih postupaka većih subjekata. Stoga je svrha predložene dopune Stečajnog zakona sa ovako kratkom odredbom ali važnom odredbom osiguranje dodatnog mehanizma zaštite prava radnika, a vezanih uz ostvarenje minimalnih potraživanja u stečajnom postupku u visini do 3 minimalne plaće u RH. Važno Važno je istaknuti da se u praksi nakon troškova stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase prvo namiruju izlučni i razlučni vjerovnici o čemu je govorila zamjenica ministra, a zatim prvi viši isplatni red u kojem su potraživanja radnika iz radnog odnosa. Budući su najčešće veliki vjerovnici osigurani hipotekama i time se smatraju razlučnim vjerovnicima iako formalno u prvom isplatnom redu zbog nedostatne stečajne mase radnici često ostaju zakinuti i kratkih rukava. objektivno radnike kao objektivno najnezaštićenije vjerovnike i prije pokretanja samog stečajnog postupka dovesti u povoljniju poziciju u samom stečajnom postupku tako da se ovim izmjenama garantira minimalna potraživanja radnika u iznosu od tri minimalne plaće. Dodatno je značajna ova odredba budući se prilikom namirenja obveza stečajne mase one namjeruju redom kako se dospijevaju a pravo na isplatu neisplaćenih plaća plaća radnika dospijevaju prve tj. i prije otvaranja stečajnog postupka odnosno prije bilo kojeg drugog stečajnog postupka primjerice prije sudskih troškova stečajnog postupka i time se garantira ta isplata. Svjesni smo hrvatske prakse i vrlo često ono o čemu je govorio moj prethodnih da uprave trgovačkih društava ne krenu na vrijeme sa pokretanjem stečaja i time situaciju dovedu u sve težu poziciju. Očekujemo i da Porezna uprava oko toga bude aktivnija i da u mandatu koji stoji pred nama također stečaj nije najgora priča, stečaj može biti prilika za za spas poduzeća a time i radnih mjesta, ali mora biti pokrenut na vrijeme, da će i Porezna uprava biti nešto aktivnija i na vrijeme pokrenuti stečaj u situacijama kada to bude nužno. Ali kažem, ukoliko to se ne dogodi ove izmjene i dopune zakona osiguravaju taj dodatni mehanizam isplate potraživanja radnika uz onaj osiguran u Zakonu o osiguranju i potraživanje radnika u slučaju stečaja poslodavca. Stoga će klub SDP-a podržati ove izmjene i dopune zakona, a jednako tako i amandmane koje je uputio Odbor za zakonodavstvo i Klub zastupnika HNS-a budući da oni nešto bolje bolje tj. preciznije objašnjavaju odredbe ove kratke ali značajne izmjene za hrvatske radnike. Hvala vam lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Petar Baranović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo zamjenice ministra, štovane kolegice i kolege. Suprotno onom dojmu koji ostaje iza rasprave prvog izlaganja predstavnika Stranke laburista meni osobno je zadovoljstvo izlagati u ime HNS-a o donošenju ove izmjene i dopune Zakona o stečajnom postupku iz jednostavnog razloga što on jeste poboljšanje pozicije hrvatskih radnika u jednoj priči koja bi se mogla nazvat fundamentalnom pričom hrvatskih odnosa u gospodarstvu, jednoj priči o sudbini hrvatskih radnika u protekle dvije decenije, koja se zapravo u osnovu naslanja na onu poznatu stvar u kojoj će vrlo vjerojatno s povijesne distance vrlo detaljno opisati povjesničari, a naslov joj je "Hrvatska privatizacija". U ovom Hrvatskom saboru naime prodefilirale su generacije hrvatske politike pokraj kojih je prolazila bez bitnih reperkusija velika nepravda koju su doživjeli hrvatski radnici, ostavljaju na milost i nemilost u općoj toj priči o propadanju hrvatskog gospodarstva kada bi se krenulo pobrojati ljude koji su uskraćeni za mjesece pa i godine neplaćenog rada, kada bi se pobrojalo ljude kojima su uništeni obiteljski životi, ugrožena egzistencija zbog lošeg poslovanja novih poslodavaca, zbog lošeg poslovanja uprava trgovačkih društava u kojima su bili zaposleni onda bi vrlo vjerojatno ta brojka se mjerila i stotinama tisuća ljudi. I stoga me posebno čudi reakcija kolega iz Hrvatske stranke laburista koji donošenjem jednog ovakvog zakona koji propisuje novi mehanizam zaštite, pa makar i parcijalne zaštite radničkih prava, dočekuju na đon. Bilo bi za očekivati da stranka koja zastupa interese hrvatskih radnika svaki pa i najmanji pokušaj da se zaštiti pozicija hrvatskih radnika u ovakvim situacijama pozdravi barem, da ga dočeka na prijateljski način, da ne minorizira a još manje da ne pokušava manipulirati sa hrvatskom javnošću tvrdnjom kako ovaj zakon nema nikakve učinke. koju je Hrvatska nažalost dobro upoznala jer imali smo bezbroj tisuće stečajnih postupaka pokazala je da je država loš gospodar, da svi normirani mehanizmi kontrole i trgovanja trgovačkih društava dosad nisu u operativnom pogledu dali prave rezultate i da su tisuće trgovačkih društava otišle u stečaj prekasno. Naravno, pozicija hrvatskih radnika u naplati svojih potraživanja u takvoj situaciji kad bi pacijent najprije preminuo onda bi došla hitna pomoć, u principu je bila nikakva. Dominantno se proglašavao stečaj s likvidacijom, a vrlo rijetko se pojavljivala ona druga varijanta koja može imati i uspješan završetak, a to je stečaj sa preustrojem. Odredbe ovog zakona dovode hrvatske radnike u bolju poziciju iz sljedećeg razloga. Naime, ovom odlukom sredstva koja su predviđena da se isplate svrstavaju se u kategoriju troškova stečajnog postupka što u praksi poznavatelji ovog dijela trgovačkog prava nazivaju tzv. nultnim naplatnim redom, dakle ulaze u sam vrh naplate ukoliko je stečaj barem donekle proglašen na vrijeme. koja je zasnovana s tim zadatkom da zaštiti interese radnika treba isplatiti do tri mjesečne minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Uvođenjem ovog mehanizma stvaraju se pretpostavke da se osigura i nešto više od toga, odnosno da se osigura i sljedeća varijanta u kojoj eventualno sredstva agencije ne bi bila dostatna za naknadu radnicima. Postoji mogućnost da se ovim mehanizmom ta sredstva isplate. Klub HNS-a svjestan činjenice da i ovim zakonom i ovom izmjenom zakona neće biti do kraja zaštićena pozicija hrvatskih radnika pozdravlja ovakav napor. ovakav napor. HNS će podržati ovaj zakon i nastavit će promišljati i raditi na novim zakonskim prijedlozima koji će imati kao osnovnu namjeru poboljšanje pozicije hrvatskih radnika, zaštitu njihovih socijalnih prava, a još više zaštitu hrvatskih radnika od onih koje je izrodila 20-godišnja politička praksa, između ostalog i u ovom časnom domu. Radi lakšeg razumijevanja

koji predviđa da se u dodanoj točci 2. članka 86. iza riječi u visini, a ispred riječi tri minimalne plaće dodaje riječ do, zbog izbjegavanja dvojakog tumačenja, radi jasnije formulacije u situacijama u kojima potraživanja ne bi bila striktno tri mjesečne plaće, dakle da se namire ona potraživanja u onoj mjeri u kojoj radnik nije plaćen. Dakle, naglašavam ovaj Zakon ćemo podržati, a kao parlamentarna stranka ove četiri godine nastojat ćemo napraviti ono što su propustili naši prethodnici, ono što je jasna konsekvenca političke prakse nastale u ovom časnom Domu koja je izrodila hrvatsku privatizaciju na ponos onih koji su joj i autori. A što se tiče kolega iz Hrvatske stranke laburista iskreno se kao zastupnik nadam, obzirom da su nova stranka nastala temeljem nezadovoljstva pojedinih njenih osnivača radom u našoj stranci kad nisam primijetio da su se toliko striktno i britko borili za radnička prava iskreno se nadam da će u buduće svaki potez, svaki prijedlog potez, svaki prijedlog dočekati koji ide u interesu zaštite radničkih prava na pravi način kao što ćemo mi dočekati svaki njihov. Hvala lijepo. Nisam vidio da li se javljate za ispravak netočnog navoda ili ne? Da, da, za vas sam vidio. Gospođa zastupnica Ana Lovrin, ispravak netočnog navoda. Izvolite. pa evo ja bih ispravila navod kolege Baranovića koji je rekao govorivši da mu je zadovoljstvo u ime kluba govoriti, jer ovo jeste poboljšanje pozicije hrvatskog radnika. Nije to tako crno bijelo. Ja tvrdim da to baš i nije poboljšanje, jer u postojećem Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca su osigurana hrvatskim radnicima kada ode firma u stečaj daleko veća prava. Međutim, ako Vlada već sada ovim Zakonom najavljuje da neće po ovom Zakonu koji je zakon koji je na snazi u Republici Hrvatskoj osigurati dostatna sredstva, a što bi bila dužna onda mora posredno dalje drugim zakonom zaštićivat manja prava od ovih postojećih. Hvala lijepa. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin, izvolite. Hvala vam klub HDSSB-a se može složiti i sa sljedećom činjenicom da problem stečajeva, problem radnika u Hrvatskoj seže u ovu bližu prošlost, dakle u vrijeme pretvorbe i privatizacije po vrlo dobrom poznatom modelu gdje su upravo ti radnici najlošije prošli, da oni koji su svoj životni vijek proveli bez obzira u kojem sustavu ili sistemu radili ali i stvarajući te tvrtke da su upravo oni ti koji su i tu stvorenu vrijednost morali u onoj prvoj privatizaciji platiti, pa u nekoj drugoj a da su svoj dio tih sredstava nepovratno izgubili upravo u pretvorbi i privatizaciji. Za pretvorbu i privatizaciju, za kriminal u pretvorbi i privatizaciji ali trebalo bi malo pogledati i vratit se koje su to sve političke opcije zagovarale tadašnji model model privatizacije po zna se vrlo dobro kojem sustavu i sistemu pa bi se mnogi koji danas pričaju o toj pretvorbi i privatizaciji jako iznenadili. S druge strane sam Stečajni zakon, odnosno ove dopune Stečajnog zakona klub HDSSB-a će podržati isključivo iz razloga jednog jednostavnog što se na ovaj način osigurava minimalna isplata plaće radnicima koji budu u stečajnom postupku i koji se na taj način jednokratno zaštićuje jer ulaze u troškove stečajnog postupka. Sam stečajni postupak, a praksa je to pokazala posebno danas u ovoj našoj bližoj budućnosti ide vrlo sporo, vrlo kasno. Dakle, kada se cjelokupna esencija ili bit trgovačkog društva, tvrtke uništi tek tada se pokrene stečajni postupak i vrlo često se upravo i oni koji su u prvom isplatnom redu ne mogu namiriti, a to u svakom slučaju trebaju biti radnici koji međutim, po postojećem Stečajnom zakonu nisu niti nulti, a niti prvi isplatni red nego su to gle kojim slučajem upravo banke, banke koje nisu u vlasništvu hrvatskih građana obzirom da smo i te banke prvo sanirali, a onda prodali za sitne novce kako bi napunili napunili državni proračun. Slično kao što ćemo to sada možda učiniti sa jedinom sada postojećom hrvatskom bankom, odnosno većinskom vlasništvu Republike Hrvatske – Hrvatskom poštanskom bankom bez obzira što se dešavalo u toj banci, kakvi su se krediti davali itd. itd. ali ovo nije rasprava o Hrvatskoj poštanskoj banci, nego upravo o ovoj dopuni stečajnog postupka. I ovo možemo promatrati samo kao jednokratnu pomoć onima koji ostanu bez radnog mjesta i onima koji ostanu bez posla i na taj način bez egzistencije. ovaj Zakon možemo promatrati u okviru socijalne pomoći, pomoći koja će se dati jednokratno i gdje će radnici moći ostvariti tu plaću, te minimalne tri plaće. Ovo je ujedno i odgovor i poziv Vladi da ostavi te tri plaće, da ne usvoji ovaj amandman do, jer ne može se desiti nikakva druga mogućnost. Jer ako radnik koji je radio manje od 3 mjeseca ne može ostvariti tu naknadu od 3 minimalne plaće, nego će ona biti daleko manja. A klub SDP-a u svakom slučaju ne može prihvatiti amandman, jer nije on taj koji prihvaća, nego prihvaća Vlada Republike Hrvatske odnosno predlagač. On može jedino glasati za to gospodine zastupniče Rađenoviću. HDSSB, klub HDSSB-a kao politička opcija, jedan od najvažnijih faktora u politici Republike Hrvatske predlaže izmjenu cjelokupnog Stečajnog zakona na način da doista radnici koji su stvarali tvrtku budu doista u pravom isplatnom redu. Da nakon njih slijede jedinice lokalne samouprave koje su također u stečajnom postupku izuzetno zakinute jer dolaze negdje u zadnji red naplate potraživanja ali isto tako i država. A banke, normalno da zatim idu i vjerovnici, a banke bi trebale u krajnjoj liniji biti u zadnjem isplatnom redu jer su one te koje su davale kredite puno puta političkim instrumentima pritisnute jer ne vjerujem da se to moglo desiti niti u Đakovštini odnosno bivšem PIK Đakovo da je neka poslovna banka na osnovu lažnog izvješća na osnovu friziranih podataka mogla dati milijunske iznose. Mogla je to dati pod političkim pritiskom pred određene lokalne, parlamentarne izbore kako ta tvrtka ne bi ušla pred same izbore u stečaj iako je iz svih podatka bilo vidljivo da je upravo tvrtka zrela za stečaj. One su te koje bi trebale snositi dio svoje odgovornosti i u stečajnom postupku ali na taj način nedavanjem kredita kada stanje nije stvarno za kredit, ubrzati sam stečajni postupak. tvrtka koja ima svoju vrijednost ne bi u godinama izgubila potpuno svoju vrijednost i u samom stečajnom postupku bi se daleko lakše mogli naplatiti svi vjerovnici. Ovakvim Stečajnim zakonom jer ovo je samo kažem pomoć radnicima koji izgube posao u stečaju to su te tri plaće. To nije stvarno mijenjanje stečajnog postupka, tri minimalne plaće. To nije stvarno mijenjanje stečajnog postupka. I od ove Vlade se očekuje da upravo predloži izmjenu cjelokupnog Stečajnog zakona. Mi ćemo podržati ovu socijalnu pomoć koja ide radnicima uz napomenu da se definitivno mora mijenjati Stečajni zakon. I to upravo na način da oni koji su radili koji žele i nastaviti rad, jer stečajni postupak ne mora značiti likvidaciju tvrtke imovine, nego može značiti novi početak da upravo su oni ti koji trebaju biti prvi naplaćeni u stečajnom postupku, na kraju krajeva i vjerovnici i jedinice lokalne samouprave i na kraju sama država. Uprave i nadzorni odbori koji su vodili tu tvrtku koji su tu tvrtku doveli do stečaja, jer stečaj u Hrvatskoj nije i nije mu uzrok samo svjetska ekonomska kriza ili kriza koja je proizišla na hrvatski način pa smo ju dodatno produbili, nego stečaj je prije svega rezultat odluka uprave, nadzornih odbora. Uprave i nadzorni odbori trebaju biti izuzeti iz svih mogućnosti dobivanja određenih prava ne samo iz stečajnog postupka, govorim o upravama i nadzornim odborima koji dovedu tvrtku do stečaja nego moraju kazneno odgovarati, ne prekršajno nego kazneno odgovarati. Najbolji primjer, primjer je svakako Tvrtka Đakovština. Ja mogu sada zahvaliti Vladi, a mogu zahvaliti prije svega ustrajnosti radnika i povjerenju koji su imali u mene i kao gradonačelnika isto tako kao i saborskog zastupnika koji je tvrdio da je vrijeme sazrjelo da se napravi ono što se napravilo. Međutim svjestan sam toga da su izbori bili za godinu dana ništa od tog presedana koji je napravila tada Vlada RH ne bi bilo i ti radnici bi ostali bez svojih potraživanja. To je presedan koji je bio uvjetovan izborima parlamentarnim izborima. Da podsjetim samo, u toj tvrtki ona pšenica koja je nestala iz robnih zaliha ono je samo kap u moru da ne kažem u onim oceanima privatizacije na hrvatski način gdje je potpuno poharan bivši PIK Đakovo koji je imao preko 3,5 tisuće zaposlenih gdje danas praktično nije ostao kamen na kamenu upravo u tome su poslovne banke i davale kredite pritisnute političkim nalozima, a toj tvrtki je Vlada RH kroz svoje fondove imala gotovo 32% vlasništva. Da ne kažem koliko je puta sanirala tu tvrtku. Danas je ostala upravna zgrada te bivše Đakovštine ili bivšeg PIK Đakovo popularno zvana Mimoza, to je skraćenica od mimo zakona koja danas zjapi prazna i koja je procijenjena po vladinoj procjeni dakle bivše vlade oko 24 milijuna kuna koja je dana na poklon gradu Đakovu koji grad Đakovo tako lijep poklon ne može prihvatiti jer bi se trebao odreći nekih potraživanja prema RH u iznosu od 24 milijuna kuna, ta zgrada je prazna od 2000. Potpuno je devastirana i jedina mogućnost njenog stavljanja u funkciju je upravo preseljenje svih tih državnih ureda od mirovinskog, zdravstvenog itd. kako posebno ova država ne bi ponovno trošila novce na uređenje niza zgrada. Jedan takav zahtjev uputio sam odmah pri imenovanju ove Vlade, međutim do dan danas nije stigao odgovor a ta zgrada je bila i vlasništvo Porezne uprave, Ministarstva financija, Audia, Agencija za upravljanje nekretninama i danas doista zjapi prazna. Sličan slučaj je i s još jednom slavonskom tvrtkom KIO Orahovica, gdje također radnici imaju svoja potraživanja jer su također na sličan način prezimili zimu u onom šatoru. Vjerojatno nisu imali dovoljno dobro savjetnike kakao da doista ono što su zaradili i ostavili na kraju krajeva godine radnog staža u toj tvrtki naplate u stečajnom postupku. Ovdje je država također bila odgovorna. Ovaj put ne kroz sam vlasnički udio nego upravo kroz one kredite o kojima sam pričao na početku, kredite koji su davani putem političkih pritisaka bez obzira bila to Vlada Republike Hrvatske ili to bio predsjednik Republike Hrvatske ali doveli su do toga da ta tvrtka neminovno ode u stečaj, da se upravo te banke naplate, a radnici ostanu suhih ostanu suhih rukava. I očigledno da i u ovom Stečajnom zakonu i tražimo dakle hitnu proceduru cjelokupnog stečajnog postupka kako se ovo u jednoj koja ulazi u EU ne bi ponavljalo. Na samom kraju tu je jedna velika odgovornost Porezne uprave koja je na nizu primjera bila jedan od krakova one poznate hobotnice korupcije i kriminala jer je štitila one koji su bili politički podobni, jer na vrijeme nije svojim mehanizmima i sustavima reagirala kako bi sam stečaj započeo što prije, a napominjem stečaj nije niti niti gašenje i ne mora biti gašenje radnih mjesta i završetak bilo koje vrste proizvodnje nego može biti upravo novi početak. Evo s obzirom da crveno svijetli ovim ću završit. Dakle poduprijet ćemo ovu dopunu Stečajnog zakona, smatramo to jednom novinom koja će donekle zbrinuti radnike barem na mjesec i pol dana kada ih bude sastavile nove cijene koje će važiti u Hrvatskoj nakon povećanja PDV-a, ali tražimo da od Vlade Republike Hrvatske da hitno preuzme odgovornost i stavi u saborsku proceduru potpunu izmjenu Stečajnog zakona na način kao što sam to predlagao. Ako to Vlada ne zna onda ćemo joj mi pomoći da to napravi jer ovo stanje je neodrživo. Ovim izmjenama stanje i dužina trajanja stečaja neće se promijeniti nego ćemo i dalje tonuti sve dublje i dublje. Ovaj put nema onog putokaza… **Leko, ali ima putokaz Plan 21 koji je već počeo iznevjeravati. prijavljena su dva ispravka netočnog navoda. Prva je poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Zastupnik Vinković je netočno rekao da radnici po sadašnjem zakonu nisu u prvom isplatnom redu radnička potraživanja već su to banke, dakle to je netočno. Po Stečajnom zakonu od 2006. potraživanja radnika u bruto iznosu su u prvom isplatnom redu sa prvenstvom naplate.

i u našem odnosu prema Saboru i ovoj instituciji. Zastupnik poštovani kolega Vinković ima nešto vezano za povredu Poslovnika. Povrijeđen članak da ih ne čitam, 209., 213. i 214. Sad da ih ja ne čitam, radi se o obmanjivanju, praktično i omalovažavanju zastupnika. Ja pozivam kolegicu Lovrin da izađe, da ode malo do Orahovice, ode do bilo kojeg radnika koji je bio u stečajnom postupku pa pita njega da li se naplatio u stečajnom postupku. A da ode u bilo koju banku pa će vidjeti tko se naplatio. Hvala lijepo. Poštovani kolega Vinkoviću, niste u pravu vezano za povredu Poslovnika. Bilo je riječ o povredi akta, a ne odlasku u bilo koju lokalnu samoupravu. … /Upadica Poštovani zastupnik Boro Grubišić ima ispravak navoda. … /Upadica se ne razumije./… Molim vas. Poštovani zastupniče Grubišić, izvolite. Kolega Grubišić nastavite, mislim da će vas uvažavati. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Vinković, evo ja se isto slažem sa ovim vašim odobravanjem ovog međuzakona tako bih rekao ili vatrogasne mjere u svezi ovog stečajnog postupka ali ono što sam želio ispraviti je to da ste rekli da stečaj ne znači nužno i likvidaciju. Pa bih vas ja, to ćemo poslije napraviti, zamolio da nam kažete, ja se s tim ne slažem, ispravljam vas, da se na prste jedne ruke mogu nabrojiti slučajevi gdje stečaj nije bio likvidacija u Republici Hrvatskoj. samo još nešto da kažem, da u percepciji građana i naroda stečaj upravo znači i likvidaciju, u percepciji građana pa čak i u mojoj percepciji. A isto analogno tome privatizacija je vezana uz percepciju kriminala. Evo to su potpuno iste analogije. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Percepcija zavisi od naočala najčešće i dioptrije. Poštovani zastupnik kolega Vinković ima izgleda problem sa Poslovnikom. Da čujemo. Nemam ja problem s Poslovnikom. Članak 209. Ja sam mislio općenito na stečaj, dakle na teoriju stečaja. U Hrvatskoj dosad nije bila ova forma da iz stečaja se rodi nešto novo nego je bila potpuno uništenje imovine. Kolega Vinković, potpuno vam je jasno da nije bilo povrede Poslovnika. Jelda da je vam jasno, e nemojte onda to raditi. Hvala vam lijepa. Ok, uvažavam to da priznate. Idemo dalje. Na redu je poštovana zastupnica Ana Lovrin i 15 minuta rasprave u ime kluba. Izvolite, poštovana zastupnice. Hvala, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo zamjenice ministra, gospodine pomoćniče, kolegice i kolege. i kolege. Pa klub HDZ-a zaista sa zadovoljstvom želi podržati svaki zakon koji donosi dobrobiti radnika, a poglavito onih radnika koji u slučaju stečaja ostaju bez posla i kojima radni odnos prestaje otvaranjem stečaja. No kao što sam već prethodno govorila, nismo sigurni da će ovim zahvaćanjem u Stečajni zakon se zaista i dogodit dobrobit radnika u odnosu na postojeću zakonsku regulativu. Naime, malo kronologije zakona o stečaju ova naplata radničkih potraživanja je tako selila uvijek negdje unutar prvog isplatnoga reda pa i među vjerovnike stečajne mase kako je bila na početku Stečajnog zakona tamo negdje od 97. Kada je jedan mali dio radničkih potraživanja za trideset dnevnu plaću bio u stečajnoj masi gdje su oni bili vjerovnici stečajne mase, da bi potom 2000. godine radnička potraživanja otišla u prvi isplatni red, ali potom 2003. jednim čudnim izmjenama su ta radnička potraživanja u prvom isplatnom redu svedena samo na zadnje tri plaće, zadnje tri naknade, a o ostalim radničkim potraživanjima u tom zakonu nije bilo niti riječi od kuda će se naplatiti. Dakle, izmjenama iz 2006. godine i to je točno po prvi puta su cjelovita radnička potraživanja iz plaće u bruto iznosu utvrđena u prvom isplatnom redu i to s pravom prvenstvene naplate. Ovo što smo čuli o bankama, dakle treba govoriti ipak smo mi ovdje saborski zastupnici, ipak govorimo na temelju zakona. Dakle, moguće je da su se banke naplatile prije, ali ne zato što su prije u redu za naplatu već zato što su imala razlučna prava kao što su hipoteke na žalost i fiducij ponekad ili fignus zalog na pokretninama. Ali to je druga stvar i odgovornost tu ne treba tražiti u njima, već treba tražiti u upravama koje su se nerazumno zaduživale i zalagale zapravo imovinu takvih poduzeća. Dakle, od 2006. zaista su radnička potraživanja u bruto iznosu u prvom isplatnom redu s pravom prvenstva naplate. Na žalost, tijekom primjene tog Stečajnog zakona uvidjelo se u praksi da nakon namjere vjerovnika stečajne mase, nakon izuzimanja potraživanja izlučnih vjerovnika, nakon namjere razlučnih vjerovnika u toj stečajnoj masi za prvi isplatni red nedostaje dovoljno sredstava da bi se radnici namirili. Upravo iz toga razloga i uviđajući to, a da se barem nekako osigura dio potraživanja radnika 2008. godine donijet je Zakon o osiguravanju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. E tim je zakonom utvrđeno na što radnici imaju pravo u svakom slučaju i to je daleko širi krug prava od ovih od ovih koje su sada se predlažu u ovim izmjenama Stečajnog zakona. Dakle, tim zakonom je osigurana isplata zadnje tri plaće, zadnja tri bolovanja koja je trebao isplatiti poslodavac, naknada za godišnji odmor, naknade plaće, naknada štete zbog ozljede na radu itd. Država je dužna osigurati sredstva za isplatu ovih osiguranih potraživanja radnika. I zašto se sad bojimo i zašto sad iz kluba HNS-a i SDP-a se jako čude raspravama Hrvatskih laburista. Pa Hrvatski laburisti žele zaista vjerojatno zaštititi pravo radnika. Ne misle to zakonom nekako odrediti da izgleda da je zaštita, a da zapravo to ta zaštita nije. Zašto? Jer se na ovaj način, ovom izmjenom Stečajnog zakona određuje da će se kao vjerovnici stečajne mase odredit radnici sa zahtjevom za isplate isplate u visini tri minimalne plaće i tim više sad je još nejasnija situacija nakon toga što je rečeno da će se prihvatiti amandman HNS-a koji ne kaže niti tri minimalne plaće, nego do tri minimalne plaće. Pa ja sad pitam kako će se to određivati? Tko će? Hoće li to stečajni upravitelj odrediti hoće li jednu minimalnu plaću stavit na teret stečajne, kao vjerovnici stečajne mase tri ili dvije. Ako je bojazan da bi se po ovom tumačenju trebalo svakome isplatiti tri minimalne plaće bez obzira na potraživanje te bojazni nema. Dakle, zna se šta je potraživanje u slučaju stečaja i kako se ono utvrđuje. Ali naravno ovim izmjenama kao da Vlada unaprijed kaže, dakle sada postoji važeći zakon koji radnicima osigurava dakle u slučaju stečaj ukoliko nema sredstava za namiru iz prvog isplatnog reda da država osigurava potraživanja radnička potraživanja i to kao što sam rekla tri zadnje plaće u bruto iznosu, tri isplate za bolovanje na teret poslodavca, godišnji odmor, naknadu štete zbog ozljede na radu itd. I država po tom važećem zakonu mora osigurati sada po zadnjim odredbama iz proračuna dostatna sredstva za to. Ukoliko ih nije osigurala dovoljno postoje za to izvori u proračunu gdje se obveze po zakonu onda naknadno moraju utvrditi, iznaći za njih sredstva. Šta sada kaže država? Ako ne bude dosta novaca, dakle ako mi proračunom ne osiguramo za radnička potraživanja dosta novaca, a donošenjem ovog Zakona implicira da ih neće osigurati, dakle u tom slučaju nećemo osigurati mi novce nego neka se ove tri minimalne plaće osiguraju u sredstvima stečajnog postupka. Dakle, neka radnici za to postanu vjerovnici stečajne mase. E sad može biti tako, ali treba reći hrvatski onda i jasno da se da se odterećuje državni proračun za taj iznos, a da se opterećuje stečajna masa. I za ono za koliko se radnici na ovaj način tu i namire onda će bit manje u stečajnoj masi za druge za druge vjerovnike. Dakle, evo ono što želim reći da, rečeno je tu i da se SDP, da je SDP uvijek prvo na misli prava, boljitak radnika itd. Ali evo nekako se malo bojimo ove odredbe kao što je to bilo i 2003. u izmjenama Stečajnog zakona kada najedanputa iz prvog isplatnog reda su odletila sva radnička potraživanja osim tri zadnje plaće, tri zadnje naknade, naknade za godišnji odmor, samo u toj godini koja je bila prije otvaranja stečaja itd. Dakle, i jedan manji iznos radničkih potraživanja, a onaj drugi ne da je ispao iz prvog isplatnog reda, nego uopće se nije spominjalo od kuda će se on namiriti. ponavljam svaki boljitak, sve što je za hrvatskog radnika dobro mi ćemo rado podržati. Ali iz ovoga naizgled osiguranja nekog radničkog potraživanja proizlazi zapravo namjera Vlade, namjera predlagatelja da po postojećem zakonu ono što je dužna osigurati u proračunu za namjeru radničkih potraživanja u daleko širem opsegu da to neće osigurati i da tu neće novaca biti na toj poziciji, ali će zato uputiti radnike neka se namiruju kao vjerovnici stečajne mase i to za daleko manji iznos nego što im je garantiran po postojećem zakonu. Na prvi pogled možda proizlazi a evo iz niza zakona o kojima ovih dana raspravljamo kojima se umanjuju i prava i prava ali i otežava život hrvatskom radniku i građaninu od povećanja PDV-a do evo sad već predloženoga Zakona o naknadama za vrijeme nezaposlenosti i sa brisanjima sa evidencije nezaposlenih gdje Vlada poručuje ne do minimalnog iznosa plaće 2 tisuće 700 on je previše za preživljavanje. Kada zaradite tisuću 600 kuna to vam je dovoljno, od toga možete živjeti cijeli mjesec i više vam se ništa ne treba davati kao pomoć za vrijeme nezaposlenosti. Evo nakon niza zakona o kojima raspravljamo na taj način ovo je jedan zakon koji na prvi pogled bi rekao da radi nešto u korist radnika, ali bojim se da im ovim temeljnim zakonom dakle Zakonom o stečaju kao osnovnim zakonom zapravo garantira manje nego im postojeći zakon koji bi trebala poštivati ova Vlada i osigurati prema njemu kao obvezi koja proizlazi iz zakona dovoljno sredstava za isplate radnicima predlaže novi zakon kojim garantira isplatu radnicima ali u daleko manjem iznosu nego što je to po postojećem zakonu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje poštovana zastupnice Lovrin poštovani zastupnik Petar Baranović prijavio je ispravak netočnog navoda. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospođa Lovrin je u svom izlaganju izrekla jednu stvar koja ne stoji i namjera mi je ispraviti taj navod. Naime ona je predstavila čitavu situaciju na način kao da je Klub HNS-a u svom iskazu pred ovim Saborom o ovoj točci dnevnog reda predstavio ovu izmjenu zakona kao cjelovito rješenje za zaštitu To me malo čuti jer bilo bi doista nevjerojatno da jedna ozbiljna parlamentarna stranka i saborski zastupnici promisle kako samo jednom izmjenom zakona mogu sanirati sve konzekvence političke štete koju je HDZ-a u 20 godina nanijela hrvatskim radnicima u postupku privatizacije koja je određena po njihovim političkim mentorstvom. Mi smo vrlo izričito kazali da ovu točku dnevnog reda odnosno ovaj prijedlog zakona smatramo samo jednim korakom naprijed u ispravljanju i poboljšanju pozicije hrvatskih radnika. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu o prijedlogu zakona. Prva za riječ javila se poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Žrtve stečaja prije svega žrtve stečaja nisu samo kreditori, dobavljači, drugi vjerovnici nego najprije radnici. Ali oni nisu samo stečaja oni su prije svega žrtve neadekvatne politike koja nije reagirala na vrijeme kada je bila pozvana i trebala reagirati, kada su se stečajevi trebali otvarati. Sve to dakle u kojoj situaciji smo se našli moramo reagirati na ovakav način izmjenama Stečajnog zakona kako bi upravo ljudi dobili bilo što, dakle bar te tri plaće. Jer govoriti ovdje i međusobno se prepucavati ako ćemo već radi istine, onda smo mi još 2002., treće godine stavili u prvi isplatni red. Ali da li je to njima pomoglo? Nije. A zbog čega nije? Zato što se banke osiguravaju prije bilo kakvih isplatnih redova, što se naplaćuju troškovi stečaja upravitelja i svih onih koji učestvuju u tom postupku koji pojedu sami ono malo što je još preostalo. Prema tome, nama prije svega predstoji bitka da se takvi postupci odmah na kraju krajeva što jer regulirao i Zakon o trgovačkim društvima otvaraju jer tobože svako odgađanje, a onda se manipulira i to je jedna hipokrizija neslućenih razmjera upravo tim radnicima kojima takvi vlasnici i takve uprave koje su dovele poduzeće do stečaja nisu isplaćivali plaće. A onda eto zbog radnika odgađajmo stečaj. Zabrinutost i ovdje sada čak nastupanje kao odvjetnica u jedne ime čitave stranke, Stranke rada kolegice koja je rekla svoje i vjerojatno je spriječena drugim obvezama, govori upravo o silnoj brizi za radnike. To su oni to je ona stranka koja je 8, 9 godina uporno odbijala naš prijedlog zakona da neisplata plaće ali jednako tako i doprinosa bude kazneno djelo. I konačno pritisnuti javnosti donose taj zakon sa odgodom stupanja na snagu za godinu dana tek sljedeće 2013.godine. dakle, nema sumnje kao što je kolega Baranović rekao ovo je jedna ad hoc mjera da se djeluje odmah. Ali ono što nama predstoji upravo kao lijevoj opciji koja je na vlasti i koja želi i ako želi ostati ne samo biti nego ostati politički relevantna mora polaziti od jedne adekvatne, jedne potpune analize ekonomskih političkih odnosa ali i socijalne situacije u kojoj se radništvo danas našlo, marginalizirano o obespravljeno. Jedna prava bitka za njegovu poziciju i repoziciju dolazi i prelazi nacionalne okvire i vidimo je to upravo pri ulasku Hrvatske u EU. Tamo je nepoznati pojam iako se i tamo radništvo izrabljuje, ali je nepoznati pojam da radnik radi i ne prima plaću. Uglavnom, to su izuzeci. A ovdje gotovo je pravilo, a znamo gdje je rodni list takvog ponašanja u poraženoj opciji koja sada suze lije nad tim pravima. Ali nemamo ni vremena, a ljudi nemaju ni živaca slušati demagoške rasprave odnosno rasprave koje idu prema obračunima nego žele i traže rješenja. Prije svega osnovno je rješenje upravo u političkom konceptu, ne smatrati jer to je najveća prevara i zabluda rad smatrati troškom. Rad je onaj koji stvara novu vrijednost a nije trošak. Ako mi u startu tako govorimo onda nećemo puno ni postići. Druga je stvar što je rad opterećen troškovima, opterećen je i sam radnik, ako uopće ima sreću da radi. Prije svega, ono što nama predstoji jeste upravo da zaštitimo osnovna prava, pravo na plaću i pravo na sve što proizlazi iz samog rada, a to ćemo postići prije svega stupanjem što prije, ne možemo čekati godinu dana da stupi na snagu taj zakon jer kad smo 2003.godine uveli to kazneno djelo još zakon nije stupio na snagu mi smo neisplatu plaće već imali kao gotovo sanirani problem. Mislim da je to dobro postavljeno. Ne trebaju se plašiti poslodavci koji su bez svoje krivnje zapali u tešku situaciju, a nažalost ima i tih, a njima je opet kumovala politika koja ih je stavljala u neravnopravni položaj jer su upravo poštujući zakon i sve zakonske norme došli u neadekvatan i neravnopravni položaj sa svima onima koji su bili bliski vlasti i gdje im je vlast opraštala, počevši od poreza i drugih i drugih davanja. I u svakom slučaju da nisu mogli onda na takav način njima konkurirati. Druga stvar je pitanje da zaista razmislimo hoćemo li ostaviti ovakvu naplatu po platnim po redovima, jesu u prvom naplatnom redu ili u drugom ili okrenuti skroz, napraviti jedan veći zaokret i jednostavno odrediti da je nama zaštita rada i radništva najpreča stvar, a to znači da bi se radnici trebali naplaćivati prije banaka i prije svih troškova. Mislim da ćemo tek onda postići pravi efekt, a prije svega treba prevenirati ovakve stvari da do njih uopće i dođe. Još ću jednom napomenuti da mi što prije i što brže trebamo uspostaviti i radne i socijalne sudove koji će biti najbolja prevencija ali i najbolji putokazi svima onima koji su nakanili ustrajati ili stvarati nove nepravde prema radnicima. Mi ostajemo i zadržavamo si pravo da govorimo u tih ljudi koji su bili pokriveni, oni, njihove obitelji, njihove sudbine valom šutnje. Kod ovih tema ne treba politizirati nego upravo kad su u pitanju, zato i ja nisam posebno ni želila osvrtati niti navoditi zakone koje smo donijeli jer to ne bi bile konstruktivne rasprave bez obzira koliko bi nešto bilo istinito. Dakle sve ono što ide u prilog afirmaciji rada i zaštiti rada mislim da je pitanje, nacionalno pitanje broj 1 danas u Hrvatskoj. Hvala lijepo.

točnu stvar, treba radnike staviti ispred banaka. Oni jesu danas u prvom isplatnom redu koji je zadnjom promjenom Zakona o radu stavilo radnike prividno u bolji položaj, međutim ovdje u Visokom domu u Hrvatskom saboru govorimo o tome da bi trebalo. Sada pozicija ima priliku promijeniti zakone koji priječe da radnici se naplate prije banaka jer to je točno. Dugi stečajni postupak u kojem se ide ne drugom cilju nego likvidaciji poduzeća u jednoj vrsti mafijašenja, radnici dobivaju što, ništa. Dobivaju prazne papire. Znači promijenite, znači Kukuriku koalicija je sad u poziciji da promijeni zakone, sve one zakone koji priječe da se radnici naplate. I samo još jedna digresija, prije je govorena jedna velika netočnost, a to je da su Hrvatske laburiste osnovali HNS-ovci. 99% Hrvatskih laburista nisu i više HNS-ovci, ja sam bio jedan od idejnih tvoraca Hrvatskih laburista, a nisam HNS-ovac i daleko da jesam. Hvala lijepa. Hvala lijepa na informaciji. A kolegica poštovan zastupnica Ingrid Antičević-Marinović želi odgovor na repliku. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa. Pa mislim da ova replika zavređuje i odgovor jer banke dakle ne samo što su nezadovoljne hipotekom na koju osiguravaju često svoja novčana potraživanja nego nisu zadovoljni time pa su im oni koji su do jučer bili na vlasti omogućili dakle u fiduciju da odmah postaju vlasnici i to je nemoralni institut koji datira još iz rimskog prava gdje su stari Rimljani govorili o nemoralnosti tog instituta i on je u mnogim razdobljima bio zabranjen. Prema tome, nama ostaje upravo da ukinemo fiducij kao što smo ga ukinuli i 2000.godine. eto na taj način kad govorimo o naplati banaka onda bi se one mogle svrstati i poredati iza radnika jer ovako one i ne vide stečajni postupak, one i ne vide ovršni postupak, oni odmah nose svoje. Hvala lijepa. Jedna obavijest, da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora isteklo vrijeme u 14,49 sati za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovom prijedlogu zakona o kojem raspravljamo. Idemo dalje na sljedeću raspravu. Za raspravu se prijavila poštovana zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite poštovana zastupnice. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Predstavnici Vlade, poštovane kolegice i kolege. mi zapravo imamo Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ova dopuna Stečajnog zakona trebala bi biti samo jedna dodatna mjera osiguranja radnicima da će im u stečajnom postupku biti namirena barem minimalna potraživanja u visini od od tri minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Slažem se sa zastupnicima da je ova mjera ipak prije svega jedna vatrogasna mjera jer suštinski problem zbog kojeg se eto mora intervenirati ovakvim mjerama leži u činjenici da se u Hrvatskoj stečajevi pokreću prekasno. Kad kažem da se pokreću prekasno onda mislim na onaj trenutak kada je imovina već praktički rastočena, kada je razgrabljena, a to znači da su sredstva buduće stečajne mase kada se on otvori u najvećem broju slučajeva jednaka nuli. Dakle, imovine nema, ona je nepovratno potrošena i naravno da radnicima na taj način ne ostaje zapravo nikakva mogućnost namirenja. Takve tvrtke zapravo nemaju ni onaj minimum sredstava za pokretanje stečaja i one se uglavnom u istom danu, dakle po otvaranju stečaja taj se stečaj i zatvara. One se jednostavno brišu iz sudskog registra. Za razliku od radnika koji nemaju mogućnost o pokretanju stečaja oni zapravo najčešće nemaju ni uvid u financijsku situaciju tvrtke u kojoj rade. Uprava društva upravo za razliku od njih i suprotno njima ima zakonsku obvezu po Zakonu o trgovačkim društvima da pokrene postupak stečaja. Spomenutim zakonom, naime vrlo se precizno definiraju razlozi zbog kojih je uprava dužna pokrenuti stečaj, a jedan od njih za ovu moju raspravu najvažniji je sljedeći. Ako je društvo nesposobno za plaćanje ili prezaduženo uprava mora bez odgađanja a najkasnije tri tjedna po nastanku razloga kojeg poseban razlog određuje kao razlog za pokretanje stečaja zatražiti da se taj stečajni postupak i otvori. Taj posebni zakon je upravo Zakon o stečaju, a on kao razlog za pokretanje stečaja navodi nemogućnost podmirivanja dospjelih obveza kontinuirano u roku od 60 dana. Kada bismo malo pogledali aktualne podatke o nelikvidnosti vidjeli bismo koliko je zapravo tvrtki nad kojima je već trebao biti pokrenut stečajni postupak zapravo strašno je i izgovoriti tu brojku, a on na žalost nije pokrenut. Nije poznato koliko je neodgovornih uprava kažnjeno zbog nepravovremenog pokretanja stečajnog postupka. Meni osobno poznato je tek nekoliko slučajeva s tim da su kazne za nepokretanje bile doista simbolične i sada je jasno da one nisu imale baš nikakvog utjecaja u smislu promjene masovnog ja bih rekla kriminalnog ponašanja u smislu ne otvaranja stečajeva. Uprave tvrtki koje nisu pravovremeno pokretale stečaj trebalo je po meni drastično kažnjavati, jer činjenica je da su te tvrtke potrošile tuđu imovinu, da su ne podmirujući obveze svojim vjerovnicima oštećivale sve svoje vjerovnike. Dakle od radnika sve do države i to ne za male iznose, za milijarde kuna. Ne podmirujući dospjele dugove isisavale su tuđi obrtni kapital iz poslovnog procesa i trajno ga imobilizirale u potrošnim dobrima. Znamo svi u vilama, u apartmanima, u skupim automobilima, u egzotičnim putovanjima Njihovi vlasnici na žalost na kraju su eto u većini slučajeva amnestirani od odgovornosti za taj jedan ogroman financijski nered koji su napravili u hrvatskom gospodarstvu i za odlijevanje te jedne vrijedne, izuzetno vrijedne gospodarske supstance u privatne džepove. Jer da su se pravovremeno pokretali stečajevi imovina poduzeća ostala bi ili u većoj ili u manjoj mjeri cjelovita, a vjerojatnost naplate vjerovnika uključujući eto i radnike ostala bi, odnosno bila bi daleko veća. Na žalost eto ističem i za radnike jer prečesto se u ovoj državi zaboravlja, neću reći zaboravlja, nego naprosto ignorira da su i radnici vjerovnici. U pravno uređenim državama i uređenim gospodarstvima radnici vrlo često ni ne znaju da je tvrtka u stečaju jer to su gotovo redovno stečajevi s preustrojem nakon kojih tvrtka zapravo dalje potpuno normalno funkcionira. Za razliku od toga naši stečajevi u Hrvatskoj redovito završavaju likvidacijom. Dakle, ono što je moja poruka, odnosno poruka ove moje rasprave da bi radikalno trebalo promijeniti situaciju vezano za pravovremenost pokretanja stečajeva, a ovom dopunom Zakona o stečaju u nedostatku upravo tog radikalnog rješenja na žalost opet novcem poreznih obveznika saniramo posljedice dugogodišnjeg sustavnog nečinjenja odgovornih institucija. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći za raspravu prijavio se poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana zamjenice ministra. Evo prije svega htio bih reći kolegica Jelaš je u svom izlaganju dodirnula upravo one najbitnije točke koje ukazuju zbog čega mi danas donosimo ovu nazvao bih je tako jednu vatrogasnu mjeru. Naime, kolege pogotovo iz najveće oporbene stranke koji na žalost u ovom trenutku gotovo da i ne prisustvuju raspravi isticale su da smatraju da je nepotrebno donositi ovakav zakon, da je nepotrebno donositi ovakvu zato što smatraju da je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca sve riješeno. Ja se s time ne slažem. Zakon o osiguravanju potraživanja radnika u slučaju stečaj poslodavca je napravio značajne korake i smatram ga korektnim, donekle i dobrim i potrebnim. Međutim, praksa u zadnjih nekoliko godina pokazala je da taj zakon nije dovoljan i da ga treba korigirati. I nije mi jasno zbog čega ovu mjeru koja se ovdje predlaže mnogi pogotovo iz najveće oporbene stranke smatraju nepotrebnom. Ona je korisna. Ako mi uzmemo u obzir članak 85. Stečajnog zakona koji govori o tome kako, kojim redom se namiruju troškovi stečajnog postupka tada je jasno da ovime potraživanja radnika dovodimo na prvo mjesto. Potraživanja radnika dolaze na prvo mjesto, namiruju se prije svih ostalih troškova stečajnog postupka. Ako je nekome to loše, to krivo svaka čast. Ali mi iz SDP-a smatramo da nije. Smatramo da je to korisno i da se time u ovim trenucima kada je ekonomska situacija u državi katastrofalna, kada su radnici u poziciji kakvoj godinama nisu bili donošenje ovakve mjere je korisno. Neću puno dužiti. Kaže kolegica Jelaš, kolegica Antičević i drugi prije mene su mnogo rekli i slažem se s njihovim izlaganjem. Međutim, podržati ću ovdje prijedlog koji smo dobili od Odbora za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu, a to je da hrvatska Vlada poduzme mjere da se ovom Domu uputi jedan sveobuhvatniji program izmjena Stečajnog zakona. Stečajni zakon nije tu da se na kraju postojanja jednog društva, jednog trgovačkog društva, jednog poduzeća ono ugasi, da se njegova imovina rasproda, da se radnicima kaže hvala vam i da ih se pošalje kući. Ne, u jednoj normalnoj uređenoj, sređenoj državi stečajni postupak se pokreće na vrijeme kada još ima šanse za spas poduzeća, a zato da bi se poduzeću dao jedan novi start. Sve ove godine postojanja Stečajnog zakonodavstva u RH pokazali su da smo mi tražili razno razne putove gledali smo nekada lijevo, nekada desno, ali do dana današnjeg nismo našli put kojim bi osigurali da Stečajni zakon i stečajno zakonodavstvo i stečajni postupci čine ono što je njihova osnovna svrha, a to je da spase poduzeća da spase radna mjesta da spase rad da spase proizvodnju. Upravo zbog toga podržavam ovu inicijativu odbora i stvarno molim Vladu da uputi ovom Domu što prije program izmjena i sveobuhvatne izmjene stečajnog zakonodavstva. U svakom slučaju kao što sam već naveo ovaj prijedlog treba podržati jer ne vidim u čemu bi bilo sporno da se u zaštiti radnika dodaje još jedna mjera. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovanom zastupniku Peđi Grbin. Za riječ se javio poštovani zastupnik Igor KOlman. Izvolite. **Kolman, Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Ministarstva gospodarstva, drage kolegice i kolege. Pa evo zaista je kolega Grbin je to isto rekao, puno je još danas rečeno dakle ja ću vrlo kratko. Stečaj je nažalost riječ u Hrvatskoj koja ljudima tjera strah u kosti i to je činjenica i to je nažalost najčešće opravdano tako jer zaista u Hrvatskoj se stečajevi otvaraju puno prekasno, stečajna masa se umanjuje, nemaju svi vjerovnici zapravo od kuda namiriti i stečajevi umjesto da budu stečajevi sa preustrojem su stečajevi sa likvidacijom. Dakle, em što najčešće tvrtke koje uđu u situaciju stečaja odlaze u likvidaciju em što se onda u toj situaciji vjerovnici, a posebno onda tu radnici nažalost nemaju iz čega više namiriti. Bilo je slučajeva da su stečajevi doveli do preustroja, da su tvrtke preživjele da dalje rade ali mislim da je kolega Grubišić rekao da se to može nabrojati na prste jedne ruke i zaista je tako. Umjesto toga tvrtke rade pod blokadom dulje vrijeme, dodatno se opterećuje imovina hipotekama, vjerovnici se ne namiruju, doprinosi i porezi se ne plaćaju i naravno ima još ona tamnija najtamnija strana te priče, a to je da se namjerno sustavno izvlači imovina iz tvrtki da bi se potpuno umanjila bilo kakva odnosno time se potpuno umanjuje bilo kakva mogućnost da se prvenstveno u ovom slučaju o kojem raspravljamo radnici koji su najčešće najmanje za stečaj tvrtke namiri. Ove predložene izmjene zakona naravno upravo osiguravaju to da u tim situacijama kasno pokretanja stečaja u situaciji kada stečajna masa zaista više nije dovoljna da radnici budu dodatno zaštićeni. Oni se time stavljaju u povoljniji položaj nego što su do sada ikada bili u situacijama stečajeva i mislim da je većina kolega tu već danas istaknula dakle ovo je prijedlog zakona koji u svakom slučaju treba podržati, ne kao cjelovito rješenje kao konačno rješenje, ali sigurno kao važan i dobar prvi korak u pravom smjeru. Ono što bih još samo za kraj htio reći čisto osobno. Meni je strašno drago da je Ministarstvo gospodarstva danas došlo ovdje u Hrvatski sabor sa jednim takvim prijedlogom. Nažalost i Ministarstvo gospodarstva i kreatori gospodarske politike nove Vlade u RH su često izloženi kritikama da su socijalno neosjetljivi, da brinu o velikim korporacijama a ne o pravima radnika. Tu se velike riječi bacaju kao neoliberalizam i takve slične fraze i floskule. Meni se čini da je činjenica da je upravo ovo prvi prijedlog s kojim Ministarstvo gospodarstva izlazi ovdje pred nas u Hrvatski sabor, pokazuje upravo suprotno, pokazuje da vlada SDP-a, HNS-a, Kukuriku koalicije upravo je socijalno osjetljiva, upravo brine o pravima radnika. I ovaj zakon je korak u tom smjeru i pokazuje da brinemo o pravima radnika u onom trenutku kada su njihova prava najviše ugrožena i kada im i u situacijama u kojima su oni apsolutno najslabiji. Zahvaljujem. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Za Klub HDSSB-a prijavo je raspravu od 5 minuta

Kukuriku koalicija pojavila kao izvorni zaštitnik interesa radnika koja stavlja u prvi red pri naplati potraživanja kod stečaja sa tri minimalne plaće. Kada bi postojala stvarno volja da se zaštiti interese ljudi koji su radili i zaradili te plaće nisu ih ukrali, onda bi tu pisalo tri zaslužene plaće. Nakon vehementne diskusije među papirima vidim amandman gdje se ubacuje riječ do tri minimalne minimalne plaće, da ne bi slučajno netko dobio tri minimalne plaće, a nije ih zaslužio. Znamo kolika je minimalna plaća. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor KOlman. Ja nisam rekao da je ovo prvi puta da se Kukuriku koalicija pojavljuje kao zaštitnik prava radnika i HNS, SDP, HSU i IDS su strane koje sustavno i godinama uvijek brinu i brinule se o pravima radnika. Ja sam samo rekao da mi je drago da je prvi prijedlog s kojim Ministarstvo gospodarstva izlazi pred saborske zastupnike upravo takav prijedlog koji pokazuje brigu za prava radnika i socijalnu osjetljivost ove Vlade nasuprot čestim kritikama koje hoće tvrditi drugačije. Hvala lijepa. A sada poštovani zastupnik Zoran Vinković u ime Kluba HDSSB-a 5 minuta završnih. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ponovit ću ono što smo rekli u glavnoj raspravi, Klub HDSSB-a će također kao socijalno osjetljiva stranka koja se brine

zakon za sve one koji su radili manje od tri mjeseca ta odredba se ne može primjenjivati jel ulazi u sam Zakon o stečaju. No s druge strane navodeći sve one razloge od trajanja dugog stečaja, od daleko veće nezastupljenosti u ispunjavanju radničkih potraživanja u postojećem Zakonu u stečaju, od konstantnog oštećivanja i jedinica lokalne samouprave, države, svih drugih vjerovnika osim banaka koji u ovom trenutku predstavljaju jedan od generatora produženog stečaja, tražimo od Vlade RH od nadležnog ministarstva da u saborsku proceduru vrlo brzo i hitno uputi cjelokupnu izmjenu Zakona o stečajnom postupku kako bi doista u stečajnom postupku oni koji žive od svog rada bili zaštićeni zakonom kako bi tim zakonom bili zaštićeni vjerovnici i kako bi tim zakonom bili zaštićene i jedinice lokalne samouprave ali isto tako i sama država. Također tražimo od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija, same Porezne uprave da konačno pokrene mehanizme naplate potraživanja kako se ne bi desila situacija kao u ovom trenutku da imamo gotovo pola državnog proračuna nenaplaćenih potraživanja koji su prouzrokovani isključivo i tvrdim odgovorno isključivo političkim odlukama. Najbolji primjer su za to i tvrtke "Đakovština", u ovom trenutku radnici se bore da ostvare i svoja vlasnička prava u toj tvrtki jer ja ne znam u kojoj državi živimo ali tvrtke koja je otišla u stečaj, njene dionice iz raznoraznih programa se i dalje prodaju i nalaze se na burzama. Jedan od takvih primjera je i "Kio Orahovica" i da ne nabrajam niz drugih tvrtki koje su prošle stečaje u ovakvom postupku i koje su u samom stečaju bili likvidirani, radnici ostali bez radnih mjesta, država bez svojih prihoda, lokalna samouprava bez svojih prihoda, tvrtka nestala, imovina rasprodana i na tom mjestu se nikad više neće sagraditi tvornica niti otvoriti radno mjesto. Jedan od uzroka je svakako i hrvatska pretvorba i privatizacija za koju do dan danas bez obzira na niz zakona, pa čak i onaj o nezastarijevanju kriminala u pretvorbi i privatizaciji, nitko do dan danas, do ovog trenutka nije odgovarao. Od ove Vlade i od nadležnih ministarstava tražimo potpunu odgovornost da se stave u službu građana Republike Hrvatske i same Republike Hrvatske jer ukoliko se to ne desi već sutra ovo će biti samo vatrogasna mjera, a oni koji su živjeli i stvarali 40 ili 45 godina i ne svojom krivnjom odu u stečaj neće nikada naplatiti svoja potraživanja nego će to i dalje biti biti banke koje su te kredite davale zbog toga što netko na lokalnim ili parlamentarnim izborima nije trebao biti zastupnik ili gradonačelnik pa je banka onda putem političkih naloga davala određene kredite iako je imala sve pred sobom da su te tvrtke zadužene ne 10, ne 20 milijuna, ne 30 milijuna ne 30 milijuna kuna nego milijardu kuna kao što je to bila "Đakovština". I ovo je apel Vladi, pomozite i svim danas radnicima ne samo sa ove tri plaće nego pomozite stvarnim stečajem i zakonom gdje će dobiti ono za što su radili sve te godine, počevši od "Kia" pa sve tamo do svih tvrtki i "Dalmacijavina" i svih tvrtki koje danas su u stečaju ili odlaze u stečaj. A o borbi i zaštiti radničkih prava evo ja bih zamolio i stranke koalicije da ne uzimaju radnike toliko sebi kao što je to radio HDZ za stvaranje Republike Hrvatske, da postoje druge stranke koje se brinu i za radnike i za seljake i nalazi se u njihovom programu. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu za 10 minuta i klubova. Da li predstavnica predlagatelja želi na kraju? Izvolite poštovana zamjenice ministra. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Vrlo kratko, uz zahvalu svim odborima i svim zastupnicima koji su uzeli riječ u raspravi ovog Prijedloga Prijedloga zakona o dopuni Stečajnog zakona. Mislim da ono što nam svima treba biti apsolutno misao vodilja je osnovna poruka ovog zakona. Bez obzira na dosadašnju praksu, na teška iskustva, na jedan zaista ljudski osjećaj a i nepravde koju svi osjećamo i suosjećamo sa svakim čovjekom koji se nađe u bezizlaznoj situaciji da je tvrtka u stečaju, da se nema od kuda namiriti i da nema od kuda možda podmiriti osnovne životne potrebe i bez obzira na dosadašnja iskustva ono što ću sada reći u obranu ovog zakona je da nažalost imat ćemo prilike vidjeti kako ovo funkcionira u praksi. Voljela bih osobno da ne testiramo ovaj zakon u praksi ali svi smo realni i znamo da nakon usvajanja ovog zakona vidjet ćemo zapravo empirijskim putem kako on funkcionira i tada ćemo zapravo vidjeti da ono što se predlaže ovim prijedlogom zakona ide in favorem u korist radnika kao jedan dodatni mehanizam. Ovo nije supstitut postojećeg osiguranja temeljem postojećeg Zakona o osiguranju prava radnika u slučaju stečaja poslodavaca već dodatni mehanizam dodatni mehanizam zaštite. Drago mi je u ime Vlade i u ime ministarstva da je generalno, možemo zaključit generalno ovaj zakon dobio vašu podršku ali iznad svega oni koji zaista trebaju našu i vašu podršku u budućoj provedbi ovog zakona su naravno

za radnička potraživanja. Ja tvrdim da u ovom trenutku je ukoliko se ne ide u stvarnu i radikalnu izmjenu Stečajnog zakona kao što smo naveli. I volio bih da se ministarstvo očitovalo o našem prijedlogu, a ne samo o ovoj uvjetno rečeno vatrogasnoj mjeri koju smo podržali. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nažalost, niste me uvjerili a ni dvoranu cijelu da ste ispravili nešto, ali neka ostane tako. Završili smo raspravu klubova, zastupnika i predlagatelja zakona. Sad ćemo zastati i o prijedlogu glasovati kad se steknu uvjeti. Zastat ćemo i sa radom današnje sjednice i početi sutra u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Europske unije Kazneno pravo, P.Z. br. 40. Vidimo se sutra u 9,30. Hvala,